в Народното събрание е внесена Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г. Годишната програма е изпратена на Комисията по бюджет и финанси. Същата е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 16 януари 2013 г. с вх. № 324-002 от Сметната палата на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за Сметната палата в Народното събрание е внесена актуализираната Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. Актуализираната годишна програма е изпратена на Комисията по бюджет и финанси. Същата е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. До момента във вчерашния пленарен ден са докладвани чл. 8 на стр. 10 от доклада.

Уважаема госпожо председател! Дами и господа, правя процедурно предложение за удължаване срока за предложения

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги,

съдържа в себе си популярното вече за българската общественост изискване за задължителност от 4-годишна възраст на предучилищното образование.

дори формална логика, аз бях направил предложение, което беше разглеждано не вчера, а онзи ден, за промяна в заглавието на този раздел на закона, което беше: „Задължително предучилищно и училищно образование”. Аз съм против задължително предучилищно образование, което ме различава, както мен и колегите ми

е негово право. Но той коментираше начина, по който се развива в закона, и не беше съгласен с развиването на тази задължителност. Аз съм против задължителността и съм и съм дал своите аргументи в изказването си преди няколко дни, няма да ги повтарям. Ето защо, след като Вие, мнозинството в залата, сте отхвърлили това, няма смисъл да се опитвам да коригирам текст, в който не искам да има задължително, а да се създаде възможност да се тръгва на предучилищно образование на 4-годишна възраст, което е коренно различно като принцип. Искам това да подчертая! Едно е да има задължително и да се търсят пролуки как да се пробие тази задължителност, което правихме и вчера, друго е да си против тази задължителност. Това са две различни принципни позиции. Текстът, който сега бях предложил, беше, че има възможност, при съгласие на родителите, да се реализира такова предучилищно образование от 4-годишна възраст. Затова, госпожо председател, съм оттеглил предложението и няма смисъл да бъде поставено на гласуване. Благодаря.

струва ми се, че въпросът, който трябва да поставим, е не дали сме за задължително предучилищно образование, а въпросът е има ли необходимост от предучилищно образование, което по възможност да обхване всички деца, за да имат те равен вход към училищната степен. Защото, ако сравним бъдещето на едно дете, което е минало през всички етапи на предучилищното образование, вече с усвоен български език, със социални умения, с екзистенц-минимум знания дори, неговият път на път на развитие вече в училищната степен е много по-гладък. Сравнете го с друго дете, което не е минало през тези етапи на предучилищност. Той не е равнопоставен, той дори не е поставен при общи условия. Затова ние продължаваме да гледаме позитивно на идеята, заложена в задължителността на предучилищното, но обръщаме посоката – не задължителност на родителя, а задължение на държавата да създаде възможност всеки родител да изпълни задължението си. Тоест трябва тази логика на закона да се прочете. ако трябва да избирам между това да отпадне принципът на задължителността и да се съхрани принципът на задължителността на държавата, общините да си свършат работата така, че всеки родител да е в състояние да изпълни това си задължение, избирам второто.

и за 5-годишните. Бъдете последователен. Кажете, този принцип, който застъпвате, трябва да важи и за 5-годишните, и за 6-годишните, а там задължението е тотално. В този смисъл, струва ми се, трябва да бъдем последователни в отстояването на политическите си позиции. Благодаря.

Госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър, първо, честит Атанасов ден на всички, хубав празник! Моята реплика е следната. По убеждението си и това, което говорих вчера, също не считам, че

а и днес слушах по радиото, че като че ли има някакво такова предложение от страна на комисията – тоест родителите да имат право да преценяват дали да пращат това дете в детски ясли или в училище или те сами да организират на съответното ниво, което отговаря на изискванията, това първоначално предучилищно образование. Тоест има една такава опция, която фактически също дава възможност на родителите, което аз застъпвам, че в крайна сметка семейството е основната клетка на всеобщото, на българското общество и на човечеството

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, моят въпрос е: Хубаво „против” задължително, а защо не „против” образование? Какво значи образование? Господин Местан, какво е образование? Образование е, когато някой овладява определени знания и придобива умения. Ако той ще овладява знания и ще придобива умения на четири години, защо ще ходи на училище? И защо трябва да има учебна програма за деца – толкова малки и невръстни дечица? И Вие ще ги вкарвате в учебна програма и ще им задавате учебни часове във време, в което те през играта се обучават на възлови умения и през играта се и възпитават и се социализират. Защо, господин Методиев, не атакувате термина „образование”? Това не е ли голяма злоупотреба с термините, които си позволяваме да използваме в този закон, при положение че зад всичко това нещо се крие един опит да се снеме отговорността от семействата за техните деца? Този равен старт, за който се говори равен старт е самото училище. Училището е равният старт на живота. Те застават първи клас и в края на всяка степен овладяват определен образователен минимум. Покриват определени стандарти в четвърти клас, в седми или в осми клас, дванадесети и след това влизат в живота. Цялото училищно образование е стартът на младия човек.

Най-интересно в политиката е, когато твоите те атакуват. Затова ще започна от думите на господин Костов. Господин Костов, либералният възглед за развитие на обществото в последните 100 години е довел дотам, че терминът „образование” е погълнал в себе си всички тези въпроси на възпитание, умения и знания. Това, че ние с Вас двамата не го приемаме, е наше кредо. Ние можем да го защитаваме, Вие го защитавате, аз ще го защитавам, но не можем да отместим този либерализъм. Той е като с плоския данък. аз съм против плоския данък, но колегата Мартин Димитров гласува с многословие. Това е въпрос на различни възгледи – те са политически, те имат своите вътрешни аргументи. Сега ще дадем възможност на либералния възглед на господин Местан да го чуем целия в неговия висок наратив. Сега към неговите реплики. Господин Местан, аз Ви казах и продължавам да твърдя, че всякакъв опит да се извършва задължително извън онази, която е тръгнала през 1879 г. със задължително основно образование от Търновската конституция, за мен е невъзможно.

Толкоз! Това е българското общество, то е модерно, то е европейско, то е част от една система, която е вървяла и върви позитивно. Аз не съм съгласен да направим утре задължително средното образование. Да бутнем конституционния текст и да го изпратим към 19-годишна възраст. Не съм съгласен, както и не съм съгласен да се връщаме назад. А това да създадем шанс да има възможност за онези родители, които, господин Костов, са по-лениви, държавата да им отглежда децата, нека им ги отглежда. Българското общество е разнолико. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА

съгласен, само ще припомня, че тези текстове са разгърнати, господин Костов, до степен, че децата, които задължително ще посещават форми на предучилищно образование – собствено, още от четиригодишна възраст, ще завършват с удостоверение. Чувате ли ме? Ще завършват с удостоверение. Сега обаче така, както почудата Ви става и външно видима, само да Ви кажа: автор на всички текстове е Министерският съвет, управляващото мнозинство, а не Лютви Местан и Движението за права и свободи. Става въпрос за онези, които обявиха и поздравиха господин Методиев за Методиев за изключителното партньорство, което имат в комисията. Става въпрос точно за това политическо направление в страната. Ние изразихме резервите си за предучилищно образование като понятие. Дори по време на нашия мандат, точно по мое предложение, се въведе изразът „предучилищна подготовка и възпитание”, а не „образование”. Аз съм съгласен с Вашия укор. Сгрешен е адресатът на укора – не е ДПС, не съм аз, а вносителят на законопроекта и управляващото мнозинство. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, госпожи и господа народни представители! Ще говоря само по съдържанието на чл. 8 и последващите текстове, свързани с неговото прилагане. В тази зала ние доста дълго време коментираме един подход, който така или иначе днес трябва да бъде легитимиран чрез гласуване. Благодаря на всички колеги, които подкрепиха нашето отхвърлено от мнозинството предложение законът да се нарича Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. Твърдя, че ако заглавието на закона беше това, част от Вашите обяснения по съдържанието на чл. 8 щяха да бъдат смислени. Сега искам да Ви кажа извън как споделяме мечтите си и как си представяме, че то ще изглежда, да Ви кажа какво предвижда законът, за да спрем със свободните интерпретации на текстовете и да ни е ясно какво гласуваме. Ние гласуваме, че децата от 3 години, някъде от 2 години, това ще стане ясно по-натам, влизат в системата на предучилищното образование. Децата от 4 години задължително влизат в системата на предучилищното образование. То се осъществява в детски градини или в училища по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, и в рамките на учебни години. Това е! Завършва с документ за предучилищно образование. От вчера тази яснота става съвсем размита и въпросите много повече от отговорите. Защото, уважаеми колеги, ние с Вас днес ще спорим – нещо, което вече се е случило – да има, или да няма задължително образование. Да, аз съм от тези, признавам го за пореден път,

че 4-годишните задължително се включват в задължително предучилищно образование, което означава по учебни програми, учебни години и с документ накрая. Обаче формите на педагогическо взаимодействие, каквото и да значи това, са целодневни, полудневни, почасови и чрез самостоятелна организация, каквото и да значи това. Госпожа Дамянова в един период от време говореше за самостоятелна форма. В закона тя е уредена за деца, които са болнички и са в задължителна училищна възраст. Тези деца, за които говоря, да им даде Господ живот и здраве, не са в тази категория. Днес чувам директор на детска градина да говори за индивидуална форма. Моля Ви, не е това! Тя също е за ученици и в двата случая завършва с изпит. Аз Ви питам: какво означава самостоятелна форма, как е регламентирана, кои родители я провеждат и най-накрая ме уведомете едните деца, които ходят задължително на училище или на детска градина в такива форми и тези, които се обучават вкъщи, получават ли един и същи документ? На какво основание Вие ще дадете документ на детенце, чийто родител получава учебна програма, слага си я в печката и си гледа детето, карайки го да играе? Има различни родители. На тези, които бяха пред Народното събрание, вярвам – и да не ги задължаваме, те ще учат децата си и ще ги образоват. Това са хора с капацитет. Има хора с различни интереси, те имат различно можене, различен обем от знания. Тях априори ли приемаме, че са образовали децата си вкъщи, защото са се регистрирали и изпитваме ли тези дечица? Ако най-накрая се окаже, че някой нито го интересува регистрация, нито иска да си учи детето вкъщи, нито може да го прави – с това дете какво се случва? Това дете извън системата на образованието ли остава? Не можете да ми обясните, че тези отговори ще ги дадете в стандарт! Няма юрист в тази зала, който честно ще Ви каже, че стандартът може да дописва, преписва и пренаписва закони! Иначе нашата работа – и завършвам, госпожо председател – е като в онзи хубав детски филм: „Татко ще ми купи колело, ама някой друг път”. Това законодателство е твърде неприлично и то във важна сфера! Реплики? Няма. Господин Мартин Димитров – за изказване.

Уважаема госпожо председател, дами и господа! За мен е важен въпросът по какви причини се въвежда задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца. След множество разговори с различни хора, които защитаваха тази теза, отговорът е само един: че по този начин се увеличават парите, откриват се нови места в детските градини, както за деца, така и за учители. Тази цел е добра цел. Аз съм убеден, че Народното събрание единодушно може да застане зад нея, само че не по този начин! Има хиляди начини финансирането да бъде увеличено. Има хиляди начини! Това е най-лошият! Можем да постигнем същия резултат по по-справедлив начин. Убеден съм, че ако се направи алтернативно предложение за по-добро финансиране на детските градини, така да го нарека, то може да се направи. Когато обаче говорим за задължително предучилищно образование при 4-годишните, независимо от гъвкавите форми, които Комисията по образование е склонна да приеме, ние не решаваме проблема. Аз пак искам да повторя най-важния аргумент: децата са различни, както хората са различни. Някои деца се развиват малко по-бавно от други деца. Родителите могат да преценят кога е най-подходящият период, най-подходящият момент те да постъпят в детска градина. Да, моето дете е в детска градина, но това е преценка на моето семейство и моя преценка. Нека семейството да продължи да преценява. Самата идея, че държавата знае по-добре от семейството, е грешна идея, уважаеми колеги. колеги. Изходът от тази ситуация е само един: предложението на колегата Веско Методиев, нищо, че то е оттеглено. То е превъплътено в следващо предложение на колегите, в случая от ДПС – Имамов и Хамид. Говорим за доброволност, за избор. Дава се възможност на семейството да избере. Иска – избира, не иска, смята, че не е добро за детето – не избира. Правото на избор е най-доброто право, защото всяко едно семейство в зависимост от ситуацията, от развитието на детето, ще вземе най-правилното решение. Това е изходът от тази ситуация. Всички други направени предложения – за гъвкави форми, които сега ще влязат под някаква форма и ще бъдат гласувани, не дават пълноценен изход от тази ситуация. В крайна сметка ще се получи следното нещо: ще се приеме закон, който няма да се спазва и има опасност да не се спазва. Най-лошият пример на законодателна инициатива е да приемеш нещо, което е опасно и е ясно, че до известна стенен няма да се спазва. спазва. В крайна сметка ще обобщя с две изречения. Да, за по-добро финансиране на детските градини. Разбира се – категорично зад тази идея, но не по този начин. Това не е решението. Не това е начинът, да стане доброволно! Хората да имат право на избор – като видят качествена услуга, като видят хубави детски градини, като видят, че за тяхното дете е добре, те сами ще го изберат и няма нужда да е задължително.

Господин Димитров, пропуснахте във Вашите аргументи, които приемам, разбира се, едно много важно обстоятелство. Предложенията за промяна в чл. 65, които бяха обсъждани вчера от комисията, просто разширяват формите на задължителността, а не премахват тази задължителност по отношение на 4-годишните. Нещо повече, никой досега не е обсъждал промените във финансирането на този процес. Няма как родителят да избере някаква форма, да речем, индивидуална, почасова, полудневна или друга, която да приложи за своето дете вкъщи и просто да го прави без пари. Няма как да го направи. Държавата трябва да отдели някакви средства, тя трябва да плати на родителя, че е поел грижите и задълженията на държавата да обучава неговото дете – това е правото на избор. Така че финансовите съображения за съществуването на задължителност за 4-годишните са неоснователни. Държавата има хиляди форми, Вие споменахте, по които да увеличи финансовата подкрепа на този процес. Това не е никакъв проблем. проблем. Още веднъж апелирам – нашето предложение е съвършено ясно, съвършено прозрачно – трябва да се даде шанс на родителите да изберат, да преценят дали тяхното дете да отиде на 4 години в предучилищна форма на обучение, на обучение, както е предвидено в ал. 3 на същия член, пак ще повторя, където родителите имат право да избират дали тяхното дете да тръгне в първи клас на шест или на пет години. Защо има разлика в двата критерия? Няма. За дуплика – заповядайте, господин Димитров. освен всичко друго това е тема, по която трябва да се потърси, ако не консенсус, защото не е възможен по образователни теми наистина пълен консенсус, широко обществено съгласие. Така, както от ГЕРБ, от управляващата партия, от правителството сте написали закона – няма обществено съгласие. Тоест Вие искате едва ли не силово да наложите текст, зад който не застава обществото на практика. Това е един от най-грешните възможни начини за правене на политика. Искам да дам един допълнителен аргумент, който беше казан, искам да Ви го припомня. Ако едно семейство прецени и избере да не спази закона, детето на това семейство да не е на задължително предучилищно образование на 4-годишна възраст, може да се окаже след това, че когато решат да го запишат – примерно една година по-късно на детска градина, то да не бъде прието и да бъде казано на това семейство, че не са спазили закона (както е написано от Политическа партия „ГЕРБ” и гласуван от тях), и затова детето една година по-късно няма право да отиде в детска градина. Това може да се превърне и в корупционен корупционен натиск, така да го кажа, върху много семейства, които са решили година по-късно да изпратят своето дете на задължително предучилищно образование. (Реплики от ГЕРБ.) Вижте, много подборни порочни практики са съществували и сега има опасност пак да съществуват. Затова изходът е следният. Имате мнозинство, можете тук да гласувате и на едногодишна възраст да започва задължителното предучилищно образование – всякакви абсурди могат да се случат, но накрая се злоупотребява с това мнозинство, уважаеми дами и господа. Чухте много разумни аргументи, видяхте хората, които протестират съвсем аргументирано – чухте всякакви аргументи да не го правите! се обръщам най-вече към независимите народни представители и към колегите от ГЕРБ: не трябва да се прави политика на инат. Нека да вземем едно решение, зад което има широка обществена подкрепа. Нека да бъде доброволно, както е предложил колегата Методиев, както са предложили колегите Имамов и група. Защото в противен случай се отваря един много неприятен прецедент, нещо, което няма да бъде спазвано, няма да бъде изпълнявано и, напротив, ще доведе до точно обратния резултат на търсения. Не може да бъде задължително предучилищното образование за 4-годишните! Бъдете разумни, бъдете гъвкави, Ваша е отговорността в момента. Народът Ви е избрал като първа политическа сила на миналите избори и Ваша е отговорността на първо място. Така че не правете политика на инат!

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! През тези два дни не разбрах докрай неистовия стремеж на мнозинството, без грам вслушване в позицията на опонента, да държи на формулировката „задължително образование за 4-годишните деца от предучилищния етап” и заедно с това да популяризира тезата – чрез медии или чрез отделни близки до управляващите говорители, че няма нищо страшно, защото задължителното предучилищно образование за 4-годишните всъщност означава подготовка и възпитание. Тези две понятия „подготовка” и „възпитание” обаче бяха категорично отхвърлени от парламентарното мнозинство преди два дни с мотива, че се включват в обема на понятието „образование”. Нашите консултации с авторитети в областта на педагогиката обаче показват, че няма знак на равенство между тези понятия. Образованието предполага процес на усвояване на знания най-вече в техния теоретичен аспект. С една дума, предучилищното образование, както го предлагате, представлява образователна степен, която изисква и удостоверяване на готовност за постъпване на ученици, и окончателен документ – Вие го предлагате като удостоверение, форма на диплома – за удостоверяването на тази, забележете, образователна степен. Така че образованието по дефиниция няма как да съдържа подготовка за учене. Това е един по-ранен етап, на който именно се осъществяват задачи под формата на игра и създаване на различни навици, постигат се необходими умения за учене, за усвояване на знания и за любопитството към него. Тъй като тепърва ще става въпрос за понятия, с които този закон изобилства и които, за да бъдат прилагани стриктно, а не свободно интерпретирани, ще посоча и следното. Ползването на чужди източници би следвало да се съобразява с българската реалност и националната ни традиция, а при превод на думите от английски на български да се търсят най-точните им съответствия. Една дума на английски на български може да се предава не с една, а с три думи, особено когато става въпрос за категории и понятия. В българската традиция неслучайно се е наложила разлика между образование и подготовка за училище, като последната включва и възпитанието като самостоятелен въпрос. традиция на предучилищната подготовка и възпитание вече има 136-годишна българска история. Искрено се надявам, уважаеми колеги от мнозинството, да се върнем към заглавието на закона, за да разпишете там кога се има предвид „училищно образование” и кога „предучилищна подготовка и възпитание”, или защо да не се върнем и на понятието „народна просвета”. Уважаеми колеги, за да осъзнаете колко силно е вкоренено в българската традиция понятието „възпитание за най-малките”, ще Ви припомня и един често употребяван израз: (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вижда се, че се има предвид не образованието, а навиците, формирането на ценностна система, които по-късно, чрез образованието, чрез ученето в училище ще получат уплътнение. Неслучайно Българската конституция, всички европейски и световни документи, занимаващи се със защита правата на детето, акцентуват върху ролята на семейството като основен фактор за оформянето интелектуално и физически на малките, особено на 4-годишните. Допълнително няма европейски документ, който императивно да ни принуждава да приемаме една или друга мярка за задължителност на образованието на най-малките. Какво смущава още в чл. 8? Би следвало Глава втора да даде достатъчно изчерпателна дефиниция на това какво точно предполага задължителното образование в предучилищната възраст. Обясненията, че това ще се решава чрез образователни стандарти отново потвърждава, че Вие или вече сте определили учебното съдържание за 4-годишните, съответно учебници и учебни пособия, или нещо, в което не вярвам, проявявате амбиции и упорство, обхванати от чувство за непогрешимост. Защо не приемаме налагането на задължителното предучилищно образование за 4-годишните? На първо място, на 4 години, както показват психолозите, децата се неподготвени за предучилищно образование. На второ място, децата растат в различни условия, включително семейни и социални. Това, което знаем за 4-годишните, е, че през тази възраст започват идентификационните процеси на интелектуално съзряване и че тук основна роля играе родителят, който се превръща в пример за подражание. Така че, различните условия, при които живеят и се отглеждат децата, също утежняват ситуацията. На трето място, накърнява се естествен закон на детското развитие. В момента педиатрите предупреждават за нови неврогенни и психически заболявания сред най-малките. Все повече се увеличават броят на 7-годишните, при които главоболието се оказва често срещано, дори хроническо явление. Така че смъкването на възрастта най-вероятно ще доведе до специфични физически и психически заболявания. Уважаеми колеги, вече ще трансформирате: „Здрав дух в нездраво тяло”. (Силен шум и реплики се заговори за тревожен проблем при човешката цивилизация – скъсването на връзките с природата. Модерният живот и без това лишава повечето деца от тези естествени контакти с природата, най-вече в урбанистичните центрове. С тази нова норма децата ще започват на 4 години задължителното си образование. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля Ви че ще намерите някаква сила в себе си и разумът ще победи. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожо Добрева, може би, ако бяхте малко по-спокойна и не толкова емоционална, да използвате силата на Вашите аргументи, а не аргументите на силата, за да ни докажете Вашата теза. Не знам към коя научна школа се придържате, но ние първия ден, когато започнахме да разглеждаме този законопроект, много ясно изразихме нашите аргументи по отношение на понятието „образование”. Сега още веднъж да се връщаме – просто Вие злоупотребявате с тази тема. Трябва ли още един път да Ви казвам, че „образованието” е понятие, което съдържа три елемента, които взаимно се преплитат на определен етап от развитието на обществото?! Тези елементи са възпитание, обучение и социализация. На етапа, на който се намираме – на постмодернистичното общество, естествено че приоритет ще вземе социализацията. Още един път трябва да го повторим това! Вашите атавистични страхове тук по отношение на този законопроект вече минават границата и всяка мярка. Благодаря Ви. Няма. За дуплика – заповядайте, Уважаема госпожо председател, колеги! Госпожо Банковска, аз много се радвам, че наистина влизаме в един социологически спор, с тази разлика, че аз все пак имам и научни степени, филологическо образование, но тук сме в качеството си на политици. (Възгласи: „Е е-е!” от ГЕРБ.) Когато коментирате, че този закон се основава на постмодерни реалности, мисля, че трябва да сме наясно със следното специфика на постмодернизма и на постмодерните ситуации не е социализацията. Много моля тук, не знам към коя научна школа Вие принадлежите или цялото политическо мнозинство, но и във философията, и в културологията, предполагам, че и тези педагогически и академични представители, с които Вие се съветвате, надали точно така са дефинирали тази реалност – културна категория. Що се отнася до страховете ми. Госпожа Богданова малко преди мен каза нещо, което мисля, че би трябвало да ни е ясно. Едно са Вашите интерпретации, Вашите медийни изяви, друго са текстовете, които четем. Тези текстове, за съжаление, се разминават с Вашите интерпретации и намерения. Намерете най-точното съответствие, за да няма подобно разминаване. В тези текстове ние разбираме, че наистина става въпрос за образование. И господин Костов преди мен каза същия въпрос. Колегите отдясно имат същите притеснения, че става дума за образование, така че Вие сте тези, които трябва да намерят съответната формулировка. Намерете подходите, които да не бъдат само санкциониращи, а да има стимули за всички онези, които имат проблеми в една или друга ситуация с интеграция, социализация, за да решим тези въпроси, които в крайна сметка са национални. Пак повтарям, образованието не е политически въпрос и не бива да го разглеждаме като такъв – като привилегия на ляво, дясно или център. Образованието е национален въпрос и нека поне в тази територия да търсим и да постигаме консенсус. Виждам, че такъв консенсус за съжаление не се постига на настоящия етап. Благодаря. Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! Два дни вече говорим и сме консенсусни на темата, че трябва да има предучилищно образование. Почти всички изказващи се тук дадоха достатъчни аргументи, че то е необходимо. Дебатите стигнаха до една думичка – „задължително”. Всичко, което беше казано като аргументи за задължителното – „за” и „против”, предучилищно образование за четиригодишните деца, на практика намира отражение и се надявам, че ще намери точното място в стандарта, който трябва да бъде изготвен за предучилищното образование. Мисля, че всички тук сме наясно, че няма как стандартът да се предложи преди да е гласуван по закон. Нека да разберем, трябва да се приеме законът и тогава да се разработят стандартите. Добре е, че има дебати в тази зала, защото аргументите, казани тук, ще бъдат заложени в стандартите, а стандартът не пренаписва закона. Той поставя задължителните изисквания, които да дадат резултатите в образователната система. Разходихме се по целия закон, разходихме се по това какво значи образование и какво значи обучение, разходихме се за това какво значи педагогическа ситуация. Казахме от трибуната колко хиляди начини има за финансиране. Нека да си отговорим на важния въпрос – задължителност на тези четиригодишни деца, тоест задължителност за тяхното образование. Задължителността беше разгледана в два аспекта и трябва наистина да признаем, че законът ясно и категорично казва – абсолютна задължителност на държавата към образованието на четиригодишните деца и право на избор за родителите, и това право на избор е посочено точно във формите на педагогическо взаимодействие. Всички сме единодушни, че социализацията на децата е изключително важна. Аргументите, които прозвучаха в изказването на госпожа Добрева, ясно и категорично потвърдиха, че задължителното образование е необходимо. Колеги, аз призовавам, когато говорим за задължителност, нека тук, като представители на народа, да кажем „да” за задължителността, защото тя е важна, за да може държавата да изпълни своите задължения, и „да”, за да могат родителите да бъдат спокойни, че техните деца ще намерят правилното място в детската градина за образованието, което включва обучение и социализация. Родители, които желаят друг избор, законът им дава това право. Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Уважаема колега Чалъкова, рискуваме втори ден да влезем в една смешна ситуация, в която Вие ме убеждавате, че гласуваме закон, който е изготвила държавата, за да задължи себе си да тръгне на четири години на училище. Извинявайте, хайде, кажете ми ясно и категорично как четете следния текст: „Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на четиригодишна възраст на детето” и ми кажете къде прочетохте задължение на държавата? Вие отхвърлихте задължението на държавата да гарантира образованието като национален приоритет, като го финансира приоритетно. По-натам ще стане ясно, че сте отхвърлили нашето предложение с колегата Николов да финансира чрез общинските бюджети приоритетно детските градини, за да могат родителите сами да поискат да пратят децата си там, а не да ги задължаваме. И ми обяснявате, че този текст, който прочетох, категорично и ясно бил задължение на държавата! Нищо подобно! Той е задължение за децата и за техните родители и се опасявам, че ще ще бъдем принудени – и аз самата, да не подкрепя този текст, защото с ината си задължително да се случи това подготвено от четири години, Вие ще обезсмислите задължителната предучилищна подготовка, която има практика и в която има хляб, и в която има смисъл,

за държавни образователни стандарти, включително за 4 годишните. Вие също говорите за образователни стандарти. Искам да Ви попитам как си представяте държавен образователен стандарт – може и министърът да ми помогне тук, за 4-годишните деца? деца? В началото на дебата се говореше за игри, говореше се, че то се наричало така, а всъщност било продължение на предишните години от детската градина или обикновени игри. Как ще напишете държавен образователен стандарт Извинявайте, но на мен не ми звучи сериозно и е добре сега да разкриете, преди гласуването на Парламента, потенциалното съдържание на един такъв държавен образователен стандарт за 4-годишно дете. Какво смятате да напишете вътре, уважаема госпожо Чалъкова? Разбира се, може да ползвате помощта и на министър Игнатов. Какво смятате, как ще изглежда този образователен стандарт? Накрая, по такава тема трябва поне елементарно съгласие, обществено съгласие да постигнете, а не да налагате текстове, за които виждате, че има много въпроси, много неясни отговори и въпреки това на инат

да коментирам, че българските деца нямат право на образование или чрез това конституционно право Вие да обосновавате задължителност до 16-годишна възраст. Това е вменено от Конституцията като задължение на държавата. Само че никъде не казах, че това образование трябва да обхваща и 4 годишните. Понеже уточняваме понятия, много ми се иска да конкретизирате какво разбираме под понятието „педагогическо взаимодействие”? Аз също извърших необходимите уточнения, задавах въпроси и някой да ми обясниха какво означава това понятие – и в комисията, и в академичната общност. се, че това понятие е много често срещано, дори в обществото. По какъв начин това понятие всъщност заменя детската градина? В тази връзка за съжаление никой не можа да ми обясни, вероятно Вие тук знаете за какво става въпрос. Кажете как педагогическото взаимодействие се отнася към детската градина и това синоним ли е на детска градина? Защото това е един много важен въпрос. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Желаете ли дуплика, госпожо Чалъкова? Уважаема госпожо председател, аз много благодаря за репликите на колегите, защото това дава възможност ние да представим нещата в закона. Това е още едно доказателство как четем определен член и започваме да си говорим върху него. Затова

е със следния текст: „Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурено със средства от държавния бюджет и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците”. Няма как, когато се осигуряват средства от държавния бюджет, това да не бъде задължение на държавата. В отговор на стандарта какво ще съдържа точно образованието на 4-годишните деца, на господин Димитров ще му кажа, че в чл. 22 са описани стандартите. Там държавните образователни стандарти за предучилищно и училищно образование са за предучилищно образование. Тези стандарти се разработват от Министерството на образованието, младежта и Аз бих могла да Ви кажа какво би следвало да съдържа стандарт, отнасящ се до учебното съдържание и учебната програма по математика, защото съм такъв специалист. Но аз се доверявам на специалистите за 4 годишните, защото сами разбирате, че е абсолютно безумие да е заложено в закона като възможност и задължение и в един момент това да не се разработи. То означава, че всички ние сме безотговорни, както и тези, управлявали преди нас. Колеги, нека не поставяме на толкова ниско ниво квалификацията в средите на образованието в Република България. Още веднъж искам да кажа, че ако искаме да променим нещата в правилната посока към по-добро, от тази трибуна не трябва да има призиви, че ние обричаме

госпожо председател. Този дебат е един от редките, в който не се минава към лични нападки и все пак се коментират тéзи. Само че последният коментар и отговорите, които се получават, не са никак убедителни, защото ние разбрахме, че текстът задължава държавата, но не разбрахме защо текстът не задължава родителите и не им стоварва отговорност задължително да дадат децата си за образование на четири години? Това не го разбрахме. Не разбрахме как може законодател да създава текст, в който да очаква стандарти и да мисли, че има хора, които са по-умни някъде, стоящи в министерството – чиновници, които ще напишат стандартите? Това го казва учител по математика, който много добре знае, че абстракцията на числата е непостижима за деца на четири години, за много от децата. Това е нормално – да не е постижима. Така ли, постижима е?! Ако сте такъв преподавател, значи въобще не знаете за какво става въпрос и е естествено да мислите, че има някой умен в Министерството на образованието, младежта и науката, който ще напише стандарт за образование на 4-годишно дете! Ясно е откъде идва тази убеденост. Кой има изгода от този законопроект? Тук беше поставен един сериозен въпрос: кой има изгода? Кой има изгода! Аз разбирам, че има много родители, които искат да имат пълната убеденост, и това е нормално, че има детски домове, където те да могат да оставят децата си за предучилищна подготовка и за възпитание. Аз съм абсолютно убеден, всички родители, ако ги запитаме, 99% ще кажат: „Да, тази възможност я искаме.” Може ли обаче да задължите онова малцинство от хора, които не могат да си дадат децата? Тук беше обяснено, че трябва да пътуват – 2 километра 4-годишно дете, да минава по кални пътища. Страната все пак не е София, не е Пловдив и не е Варна. И Вие да задължите тези хора непременно да си дадат децата – от това кой има изгода? За мен отговорът е в две посоки. Първо, има хляб в тази работа – каза го една колежка. Има хляб, значи, има хляб за преподаватели в детските градини. Има хляб, да – държавата ще се задължи, ще създаде тези ресурси, ще даде тези щатове, ще трябва да отдели тези пари, там има хляб. В това съм съгласен, тоест прави се много силен жест в посока на профсъюзите на учителите.

Нямам друго обяснение. Как така – създаваш хляб, като караш хората насила под страх от нарушаване на закона да си дават децата?! От една страна, създаваш необходимостта със закон, от друга страна, пресрещаш с парите на държавата. И това го прави държавата в условията на тежка икономическа криза еничари! ИВАН КОСТОВ: Това е прокризистна политика! Това означава, че в момента с този закон се създава задължение на държавата и едновременно с това насила се създава търсене, за да могат да се изразходват едни пари, за да има хляб за учителки, при които деца, така или иначе, няма да отидат. Тук един колега от ГЕРБ ми каза, че трябва да обявим конфликт на интереси тези, които сме дядовци, защото не можем да разсъждаваме без чувства по отношение на внуците си.

Наистина мисля за нея, когато говоря от тази трибуна. Едно знам: децата на 4 години трябва да се гушкат, трябва да се обичат, трябва да се научат да обичат и трябва да се научат на ценности, а не на абстракциите на числата или на някакви други стандарти, които някой чиновник от Министерството на образованието ще им напише.

Уважаеми господин Костов, искам да направя една аналогия.

също ще бъдат разработени от специалисти. Учебното Учебното съдържание за определена възраст и за определен клас трябва да бъде разработено от специалисти. За да Ви успокоя, господин Костов, мога да кажа, че в учебното съдържание за първи клас се започна с изучаване на цифрите от нула до девет. Децата в детската градина в никакъв случай няма да бъдат подложени на толкова хипотетични и сложни неща, свързани с математиката. Колеги, няма място за притеснение, но специалистите са тези, които трябва да кажат съдържанието, което да бъде заложено за всяка една възраст и за всеки един клас. Смятам, че всички Вие ще се съгласите с мен, че ние тук, в залата, нямаме готовност за това. Втора реплика? Дуплика – господин Костов. Това – с образователните изисквания, господин Местан е тук, ние го писахме и го създадохме като система на образование. И Вие да ми обяснявате на мен сега какво е образователен стандарт и какво са изисквания е крайно нелепо! Всичко това е създадено от нас в едни години, които Вие отричате напълно. Това ние сме го измислили, ние сме го внедрили, ние сме го усвоили като европейска практика, ние сме го сложили в системата на държавното и общинското образование, ние сме го защитили, ние сме го аргументирали и сме го направили с много широко обществено съгласие – ГЕРБ трябва да знае това! Така ли е, колеги? – имаше ли широко обществено съгласие, когато се градеше тази система? Имаше. Сега първото нещо, което правите Вие, е че нарушавате това широко обществено съгласие. Нарушавате го. го. Да Ви обясня нещо, ако позволите, в отговор на въпроса какво значи „съдържание”. Смисълът на думата „съдържание” е взаимно свързани в система значения, които означават дадени стойности или дадени смисли в живота, в езика. Хайде сега ми кажете: кое е съдържанието, кои са значенията, кои са стойностите за 4-годишно детенце, с които Вие ще изравните всички деца, за да им дадете тапии?! За какво съдържание говорите Вие?! Това е съдържание в лингвистичен смисъл, в смисъла на педагогиката, това е семантиката на значението. Дайте да не злоупотребяваме повече с термините и особено с термини, които не всички дълбоко разбираме в тази зала. Аз призовавам Народното събрание:

как се грижим за тях, как ги обгрижваме. Иначе какво Народно събрание сме?! Тук всички ставаме някакви диви политици, които гонят някакви свои интереси и се чудят как да угодят на популизма в обществото. Други народни представители? Господин Янаки Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър! Уважаеми колеги, ако се чувахме малко повече, а не се капсулирахте всеки път, когато чувате предложения от опозицията, ако нямахте наистина, вчера дори бях цитиран с този израз – „устойчивия рефлекс” да отхвърляте всичко само защото идва като предложения от опозицията, щяхме да спестим огромна част от споровете, минимум терминологичните. Ако си спомняте, още на първото четене на законопроекта, когато в Образователната комисия се разгърнаха дебати за наименованието на законопроекта, поставихме въпроса, че българското общество не е готово да възприеме израза „училищно образование”. Отворете стенографските протоколи! Затова предложихме да съхраним акцента върху възпитанието – нещо, за което преди малко чухте една много силна, почти в есеистична форма теза от страна на господин Иван Костов. Разбира се, че възпитанието е акцентът на предучилищната степен.

думата „образование”, че включва и възпитанието, и обучението, и социалните умения. Тогава Ви предложих нещо абсолютно компромисно. Като е така, в преходната разпоредба на този закон дайте дефиницията за „образование”. Пишете: „По смисъла на този закон думата „образование” представя синтеза на възпитание, обучение и социални умения”. Защо не го сторихте?! Защото дойде предложението от Местан, а щом е от него, не бива да се приемат предложения. Господин министър, подчертавайки още веднъж необходимостта от обхващане на децата в ранни ранни форми на предучилищно възпитание и подготовка, ние смятаме, че докато няма създадени условия за всяко българско семейство, най-елегантният изход от ситуацията, в която се намираме, е да се приеме предложението на колегите Имамов и Хамид, които дават право на родителите да изберат дали да се възползват от възможността (точната дума е „възможността”) да включат децата си от 4-годишна възраст във формите на предучилищното възпитание и подготовка. Когато ние сме убедени, че държавата е създала условията, ако щете – инфраструктурата, може да се мисли и за следваща стъпка. Дотогава това е единственото алтернативно предложение, единственият изход от гледна точка на процедурата за обсъждане и гласуване на закона за второ четене. В тази връзка вече, господин министър – мисля, че тук дясната политическа мисъл ще се съгласи, важно е да се разработи не толкова стандарт за това с какви знания ще завърши детето предучилищната степен, че по чл. 70 дори удостоверение ще му се издаде! Аз питам: ако детето не е покрило стандартите, няма ли да му издадете удостоверение? Какво става с Конституцията, със задължението ни да осигурим училищното образование, при това безплатно, на всяко едно дете? Какво ще стане, ако не получи това удостоверение? Трябва да се разработи стандарт по-скоро, господин министър, за това каква е издръжката като делегирана делегирана дейност за общините на едно дете в предучилищна степен! И вече там да се създаде възможност за разгръщане на алтернативни на детските градини форми за предоставяне на тази услуга!

Има съществена разлика със системата, която наследихте – съгласен съм, че реформите започнаха към втората половина на 90-те години. МЕСТАН: …Министерството на образованието тогава, госпожо председател, имаше още един закон,

Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Осман. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Може би още един път трябва да се акцентира: тези, които се опитват да се противопоставят – виждате ли, които не са съгласни четиригодишните да посещават предучилищната подготовка – образованието, което трябва да получат, са против детските градини;

Някой въобразява ли си, че България може да бъде само от София, Пловдив и Варна?! Ще има поредното обезлюдяване на райони! С детето и родителят ще напусне планината – няма изход! Времето, докторе, и да изтече, но ще изтече и Вашето време след пет месеца! Моето – след пет минути, но Вашето ще изтече след пет месеца. Няма значение, по-лошото е, докторе, че в някои райони това не е възможно да се изпълнява. Ако ние като законодатели, уважаеми колеги, знаем, че не може да се приложи един такъв закон, защо го приемаме? Пак казвам, 99% може да се приложи,

Мога да Ви посоча и други села! Когато дойдохте на власт, колеги от ГЕРБ, казахте: защо примерно Вие сте изпълнявали малки водоснабдителни обекти в Родопите? Няма начин! И днес има села без водоснабдяване! Това е истината за нашата страна! Не са виновни управляващите – още 10-15 години ще е така! Не е възможно това нещо да се изпълни. Уважаеми колеги, още един път Ви призоваваме

Странджа-Сакар е обезлюдена, остава да се обезлюдят и други райони и наистина София ще се превърне в град от три милиона, Пловдив и Варна също! Такива села ще бъдат обезлюдени, защото заедно с детето, ще замине и родителят от това село. Благодаря Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване.

Ако прецените, че то удължава и не е редакционно, подкрепете предложението на колегите Хамид и Имамов. Второ, моля гласуването по чл. 8 да бъде по алинеи,

на чл. 8 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията. Първо ще поставя на гласуване предложението на народните представители Алиосман Имамов и Хамид Хамид, което комисията не подкрепя. Гласуваме.

а по преценка на родителя – в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето”. Гласуваме предложението на народния представител Ивелин Николов.

Сега преминаваме към гласуване предложенията на комисията, които са в подкрепа текста на вносителя за чл. 8, но съобразно предложението на госпожа Богданова този член се състои от три алинеи, всяка една от тях ще бъде поотделно подложена на гласуване.

Имате думата за отрицателен вот.

тъй като за мен е недопустимо едно право да се превръща в задължение, тогава когато де факто държавата все още не е в състояние да гарантира ефективното му упражняване от страна на всички засегнати родители. Какъв е смисълът да задължавате родителите да дават децата си в детска градина от 4-годишна възраст, когато в градове като София и Варна всяка година има драми, има проблеми за уреждането на децата с места в детските градини? И как ще санкционирате родителите в София и във Варна, които няма да успеят да уредят децата си в детска градина, ако не съумеят да изпълнят това законово задължение? Първо държавата трябва да гарантира ефективното упражняване на правото на родителите, ако желаят да дадат децата си на детска градина от 4-годишна възраст и, тогава когато държавата вече е гарантирала това право с места, със сгради, с учителки, с всичко необходимо, тогава може да се мисли то да стане задължение, но не и преди това наред с аргументите, които дадоха и колегите за практическите трудности в някои планински и труднодостъпни райони на страната. Аз се обръщам към колегите, които са от София и от Варна, някои от които се сблъскват с такива проблеми ежегодно – проблемите с местата в детските градини: как утре ще обясните на тези родители, чиито деца отново няма да могат да намерят места в детските градини, че този път вече ще нарушат и Закона за предучилищното и училищно образование? Ето на този въпрос отговорете. Благодаря. Поставям на гласуване чл. 8, ал. 2 по вносител, подкрепена от комисията.

Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието, а с това е приет и чл. 8 от законопроекта. чл. 9 – предложение от народния представител Веселин Методиев. Предложението е оттеглено. Предложение от народните представители Имамов и Хамид – в чл. 9 ал. 3 се изменя по следния начин: „(3) Правото Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9. Изказвания? Слушаме Ви, господин Имамов.

и това как се упражнява това безплатно образование. Просто избягваме тавтология, повторения, които са излишни в едни законови текстове. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители Алиосман Имамов и Хамид Хамид, което комисията не подкрепя. Гласували

комисията не подкрепя. Гласували 103 народни представители: за 14, против 68, въздържали се 21. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 9.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10: „Чл. 10. (1) За осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците, както и за училищното образование на учениците по чл. 9, ал. 2, частните детски градини и частните училища може да получават държавна субсидия при условията и по реда на този закон. (2) Включването на частните детски градини и частните училища в системата на държавно финансиране се извършва по тяхно заявление, направено по ред, определен с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите, нормирането и заплащането на труда. (3) Когато частните детски градини и частните училища получават държавна субсидия по ал. 1, те могат да извършват дейности срещу заплащане, само извън финансираните от държавата.”

Уважаема госпожо председател, господин министър, госпожи и господа народни представители! Да, наше е предложението – на мен, на колегата Николов и на колегата Янаки Стоилов – този член да отпадне. Става дума за предвиденото в закона решение, според което държавните, общинските и частни училища и детски градини

данъкоплатци, че всички имат еднакви права и след като правят своето добросъвестно задължение към държавата факт, то държавата също им дължи обратните жестове. За нас спорът днес не е в това дали държавата има отношение към частните училища и детски градини или не, следва ли да бъдат противопоставяни общинските, държавните и частни училища едно срещу друго. По никакъв начин – Твърдя, че държавата следва да има своите ангажименти към всички институции, които се занимават с образование. Тя и в момента има такова, осигурявайки безплатни учебници на всички ученици, независимо от вида училище, в което те се обучават. Разговорът ни щеше да бъде полезен, ако Вие наистина бяхте подкрепили с разбиране текста със задължителното приоритетно финансиране на функция „Образование”. Днес ние твърдим, че по един и същи начин осигуряваме обучението на всички деца, независимо от вида училище, че с парите, които държавата осигурява като разходен стандарт на частните училища, предлага колегата, следва да се намали таксата в частните училища. Резултатът е, че частните училища стават по-достъпни – чудесно, но общинските училища все по-малко финансирани. И това, което за едните е рамката, в която училището работи, за другите е екстрата, която ще намали таксата на родителите. Казвам това, защото подобен подход не е работещ при тази рамка на финансиране, към този подход, в който ние отказваме на общините допълнително финансиране за малките училища, за да оцелеят. И когато мярата ти е малка за многото,

хората, които предлагат отпадането на този текст, са повече, предлагам да си дадем ясна сметка, че флиртуването с видове училища и спекулирането с права ни връща към Конституцията със задължението държавата да осигури чрез общинските и държавни училища реалното право на образование на българските деца. И когато тя очевидно има проблеми в изпълнението на това си конституционно право, е добре да определим мярата, в която ще връща жеста, ще стимулира, ще развива частното образование в България. Това е възможно, но еднаквият подход към всички видове училища не е добро решение и според мен не е справедливо решение. Нашето предложение е този текст да отпадне. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Богданова,

Изложиха своите притеснения, че в случая те са дискриминирана част от българското общество. Искам да Ви попитам:

цитирам нейните думи: Законът е едно добро начало. Между първо и второ четене имате време да направите всичко това, за да се превърне той в един работещ и модерен закон. Благодаря.” Госпожо Богданова, моля да ми отговорите на въпроса.

Благодаря, госпожо председател. Колега Банковска, струва ми се, че Вашето желание да отговоря на тази майка е по-лесно за мен, отколкото необходимостта Вие да отговорите на група майки в отдалечени села, в малки общини, чиито деца преди малко Вие решихте, че ще осигурите чрез превоз да посещават някъде детски градини или пригодени за това училища – на четири години. И не можете тогава, когато ми обяснявате, че задължението на родителите да осигурят участие на децата си, задължително от четири години, в предучилищно образование, е задължение на държавата да им създаде база, днес да ми обяснявате, че аз съм грешна пред една майка, на която казвам: „Държавата ще Ви съдейства с учебници, с по-ниски наемни цени, с по-добра база, но не искайте по начина, по който трудно оцелява едно училище в малките общини, в които също живеят български деца, да бъде противопоставено на това, което Вие правите.” Всички имаме различни възможности, но всички деца имат равни права. И тогава, когато не си гарантирал правото на мнозинството, няма нужда да противопоставяте тези деца на другите. Струва си държавата да прави нещо, но недейте, не решили проблемите на многото, да ги противопоставяте на доброто усещане за битие на малкото. Не е честно!

Този текст е един от най-важните, както се обсъжда в продължение на три дни темата за задължителното обучение на децата в предучилищната подготовка. По този текст ние имаме напълно противоположни позиции. Аз напълно категорично се противопоставям, както го направихме по време на първото четене на законопроекта, да се създаде възможност за държавно финансиране на обучение в частните училища. Никакви сантиментални излияния не могат да скрият реалната картина. картина. Какво означава да апелирате за тези, които се обучават в частните училища? Държавата и общините имат задължение да създадат равностойни условия за децата да се обучават и те трябва да вложат тези средства, за да се осигури масовото образование.

но от никъде не следва, че някой е решил при по-благоприятни за себе си условия да търси обучение на децата си, държавата да трябва да му предоставя средства за това нещо. Тази дискусия е европейска, тя не е само българска. Искам да Ви уведомя, че преди няколко месеца в Съвета на Европа беше проведена защото имаше проект за резолюция, внесен от депутати, които също настояваха да се създадат възможности за обществено финансиране и на частните образователни институции. Знаете ли, че тогава в Съвета на Европа се събра мнозинство, което отхвърли това предложение. То беше поддържано само от Народната партия, от Европейската десница, беше отхвърлено и от социалисти, и от либерали, и от леви, и от други представители. Хората съзнават, че това е разделение на обществото и увеличаване на неравенствата в свят, който и без това създава все повече бедност и все повече неравностойни условия. Кажете в колко градове в България има частни училища? Вие още повече създавате тези регионални диспропорции, защото само в най-големите градове част от хората, които имат по-големи материални възможности или са заможни, ще се ползват от тази привилегия. В момента наблюдаваме този принцип и в здравеопазването. Дава ли той добри резултати? Виждаме, че министърът на здравеопазването с радост ходи да открива какви ли не частни лечебни заведения, а в това време все повече се декапитализират държавните и общинските болници. В момента в редица европейски страни тези въпроси се поставят – трябва ли държавата да финансира нещо, извън това което тя поддържа – държавно и общинско? Именно този модел все повече се проваля и все повече отдалечава много хора от качествени обществени услуги. Поради тази причина ние трябва да отхвърлим този текст. Това е моето категорично мнение, независимо дали Вие ще го прокарате. Ако Вие сега го прокарате в закона, то следващото Народно събрание трябва бързо да се заеме с отмяната на този текст, независимо че влизането му в сила е предвидено за след няколко години. Този пробив, този исторически пробив в българската народностна образователна система не трябва да бъде допуснат! Така че Вашата партия е първата, която всъщност прави такава решителна стъпка и се отклонява от обществения характер на образованието. образованието. Госпожо председател, призовавам тази дискусия да бъде продължена. В нея ще се чуят аргументите и на двете страни. Моля Ви, ако има реплики, те да бъдат направени, да се отговори и след това да дадете почивка, защото и без това остана твърде малко време до започване на Парламентарния контрол.

които ще напише Министерството на образованието, са задължителни за децата на 4 години, те след това ще получат документ, че са покрили тези стандарти. Тоест, след като сме задължили създаването на системата, може ли това задължение държавата да го прехвърли на частна инициатива? Мисля, че не бива да смесваме и Вие трябва да разграничите, господин Стоилов, тези учебни заведения, които предлагат не задължително образование, не задължително, тоест над основното, от тези, които са задължителни. Ако образованието е задължително, задължението на държавата е парите да следват ученика или детето, както стана тук накрая в цялата тази какафония, и да покриват определеното като задължително изискване към него. То не може да бъде прехвърлено по смисъла на правото. Моля Ви да разграничите тези неща, излизайки на трибуната. Всъщност истинската съпротива трябваше да се окаже там, където се обявяваше това нещо като задължително, но част от Вашите колеги не го подкрепиха, дори гласуваха „въздържали се”. Благодаря. Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стоилов, понеже казахте за Съвета на Европа, аз също ще прочета някои официални за начина на финансиране на част от училища в някои европейски страни. Няма да чета всичките. Дания, Холандия – държавата финансира еднакво частните и публичните училища. Чехия – всички училища (публични и частни), получават публично финансиране на базата на приетите ученици. Швеция – общините отпускат парична сума поравно между частните и публичните училища. Франция – няма да чета повече. Като продължи дебатът следващата седмица, ще имам удоволствието да обсъдим тази тема. Наистина има ярки примери за публично финансиране на частните училища в европейските страни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма. Дуплика – господин Стоилов.

Господин Костов, ние водихме дискусия и знаете позицията ни по отношение обучението на 4-годишните деца. Ние не сме настоявали за някаква задължителност, която да обуславя в момента изискването държавата да предоставя средства на всички семейства за това обучение. Така че както по отношение на предучилищното отглеждане и образование на децата, така и на училищното ние поддържаме една и съща позиция. Господин Стоилов, това, което казахте с примерите на редица европейски държави – да, практиката е различна. Забелязахте ли, че държавите, които цитирахте, са едни от тези, които имат сравнително най-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението, включително и значителни средства, отделяни за социални дейности? А България измежду най-бедните страни, предлага най-либералните принципи. Правилото трябва да бъде обратното – когато едно общество се намира в нищета, когато ерозират неговите социални системи, то трябва да бъде укрепено преди всичко чрез влагането на максимални средства от страна на държавата и от общините там, където тя създава тези институции. Защото разпиляването на тези средства всъщност отслабва капацитета на общественото образование. Това ще бъде реалният резултат. Не толкова някакво значително подпомагане и подготовка на другите деца, защото този дял на средствата за тях няма да бъде толкова голям и той не е проблем за много от родителите сами да си осигурят това заплащане. Казвате, че тези средства ще отидат в дейности, които не се покриват от другите средства. Значи за едните могат да се създават най-различни възможности – да речем, да ги обучават по конна езда или да им създават някакви развлечения за сметка на това, че средствата в останалите училища, ние не сме осигурили дори за закупуване на учебници в цялата система на задължителното образование.

а не да разпиляваме обществените ресурси в различни училища само за децата, които живеят в определени райони и само за тези, на които семействата им могат да си позволят да заплащат много по-високи средства. Това е социално несправедливото и затова ние се противопоставяме на това решение. Още повече, Ви казах, че тази практика се подлага на преосмисляне дори и в редица от страните, които Вие цитирате, защото в днешните условия в Европа хората все по-категорично се надигат срещу тези разделения, срещу различните класови категории, които се създават